glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 146 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Prelazimo na odlučivanje o predlozima akata iz tačaka od 56. do 64. i od 67. do 69. dnevnog rada.Tačka 56. – Predlog da se za potpredsednika Narodne skupštine izabere narodni poslanik Nevena Đurić.Podsećam vas da, prema članu 17. Poslovnika, pre pristupanja glasanja o Predlogu da se za potpredsednika Narodne skupštine izabere narodni poslanik Nevena Đurić, Narodna skupština treba da odluči da li će se glasati tajno ili javno. Ako Narodna skupština odluči da se glasa javno, glasa se prozivkom narodnih poslanika.Predlažem izjasnimo da se za potpredsednika Narodne skupštine izabere narodni poslanik Nevena Đurić i da se glasa javno - prozivkom narodnih poslanika.Molim da se

izjasnite.Zaključujem glasanje: za – 145 narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da se o Predlogu da se za potpredsednika Narodne skupštine izabere narodni poslanika Nevena Đurić glasa javno - prozivkom narodnih poslanika.Pošto je Narodna skupština odlučila da se o Predlogu za izbor potpredsednika glasa javno, glasanje treba da obavimo prozivkom narodnih poslanika i pre prelaska na glasanje prozivkom, podsećam vas da je članom 131. Poslovnika uređen postupak sprovođenja javnog glasanja prozivkom i da shodno toj odredbi generalni sekretar Narodne skupštine proziva narodne poslanike po azbučnom redu prezimena. Svaki prozvani narodni poslanik izgovara reč „za“, „protiv“, ili „protiv“, ili „uzdržan“. Generalni sekretar zapisuje izjavu narodnog poslanika ili njegovu odsutnost uz njegovo ime i prezime na spisku.Narodna Skupština, prema članu 104. Ustava Republike Srbije, bira potpredsednike Narodne skupštine većinom glasova svih narodnih poslanika

da svaki narodni poslanik treba da izgovori reč „za“, „protiv“ ili „uzdržan“.Molim narodne poslanike da prilikom glasanja ustanu i da se izjasne. Izvolite. **Srđan Smiljanić**

minuta.Dozvolite mi da saopštim rezultate glasanja.Od 146 narodnih poslanika koji su pristupili glasanju za Predlog da se za potpredsednika Narodne skupštine izabere narodni poslanik Nevena Đurić glasalo je 146 narodnih poslanika.Želim da čestitam Neveni

POMOĆI.Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći izabere Biljana Makević.Zaključujem glasanje: za – 146 narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, izabrala Biljanu Makević za člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći.Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći izabere Gorana Kukrika

izabrala Biljanu Makević za člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći.Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći izabere Gorana Kukrika Milošević.Zaključujem glasanje: za – 145 narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština izabrala Luku Miloševića za člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći.Dozvolite mi da, u ime narodnih poslanika i u svoje ime, čestitam članovima Saveta komisije za kontrolu državne pomoći na izboru i poželim puno uspeha u

u svoje i vaše ime, čestitam predsedniku i članovima Saveta guvernera Narodne banke Srbije, na izboru i da im poželim uspeh u radu.Prelazimo na predloge odluka iz tačaka 59. do 61. dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije, u celini.Zaključujem glasanje: za – 146 narodnih poslanika.Narodna skupština je većinom glasova usvojila Predlogu odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje,

za – 146 narodnih poslanika.Narodna skupština je većinom glasova usvojila Predlogu odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim parlamentarnim institucijama, u

odluke iz tačaka 63. i 64. dnevnog reda.Šezdeset treća tačka dnevnog reda – Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine u

odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije u celini.To je 64. tačka dnevnog

odluke.Prelazimo na 67. tačku dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog odluke o razrešenju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje u

144 narodnih poslanika.Narodna skupština usvojila je Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o razrešenju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje u celini.To je 69. tačka dnevnog

odluke.Poštovani narodni poslanici, podsećam vas da ste primili ostavku gospodina Miloša Vučevića na funkciju predsednika Vlade.Prema članu 132. Ustava Republike Srbije, članu 20. Zakona o Vladi i članu 278. Poslovnika Narodne skupštine, Narodna skupština na prvoj narednoj sednici bez pretresa konstatuje ostavku predsednika Vlade. O tome se ne odlučuje, pri čemu danom konstatacije ostavke predsednika Vlade na sednici Narodne skupštine prestaje mandat celoj Vladi.Na osnovu člana 132. Ustava Republike Srbije, člana 20. Zakona o Vladi i člana 278. Poslovnika Narodne skupštine, Narodna skupština konstatuje da je gospodin Miloš Vučević podneo ostavku na funkciju predsednika Vlade.Ovom konstatacijom prestaje mandat Vladi Republike Srbije.Lično želim da se zahvalim od srca Milošu Vučeviću na časnom, poštenom obavljanju funkcije predsednika Vlade Republike Srbije, pre svega odgovornom i hrabrom držanju.Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika zaključujem Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2025. godini.Hvala vam poštovani narodni poslanici.